Predlagatelj je Vlada Republike Hrvatske, na temelju članka 85. Ustava Republike Hrvatske i članka 172 Poslovnika Hrvatskog Poslovnika Hrvatskog sabora. Materijal je dostavljen otpremom Sabora. Prigodom rasprave o ovoj točki dnevnog reda, primjenjuju se odredbe Poslovnika koji se odnosi na prvo čitanje zakona.

P.Z. br. 156 Predlagatelj je Vlada Republike Hrvatske, na temelju članka 85. Ustava Republike Hrvatske i članka 172 Poslovnika Hrvatskog sabora. Materijal je dostavljen otpremom Sabora. Prigodom rasprave o ovoj točki dnevnog reda, primjenjuju se odredbe Poslovnika koji se odnosi na prvo čitanje zakona. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe, njihova izvješća primili ste na sjednici. li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Uvaženi Josip Salapić, državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Poštovane zastupnice i zastupnici. Pred nama je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama. U najvećem dijelu zakon obuhvaća izmjene i dopune odredbi koje se odnose na postupke osnivanja, obnove i dopune zemljišne knjige te postupak pojedinačnog preoblikovanja. Preostale odredbe prijedloga zakona koji su mijenjane i dopunjavane odnose na određena tehnička pitanja koja je bilo potrebno zakonom predvidjeti s obzirom na našu želju da se sustav modernizira i ubrza. Cilj izmjena i dopuna je pojednostavljenje i ubrzanje poslovnih procesa u zemljišnim knjigama kao i uvođenje sigurnosti u pravnom prometu nekretnina te zaštita prava vlasništva. Ostvarenjem učinkovitosti zemljišno-knjižnog postupka, redefiniranjem i uklanjanjem pravnih instituta koji usporavaju postupak, povećanjem broja … postupaka kroz pojedinačno preoblikovanje te postupke osnivanja, obnove i dopuna zemljišnih knjiga postići ćemo veću usklađenost zemljišno-knjižnih podatak i stvoriti pretpostavke za prelazak na elektroničko poslovanje. Zbog povećanja broja postupaka osnivanja, obnova i dopuna zemljišnih knjiga, a zbog nedostatka potrebnih kapaciteta za provođenje navedenih postupaka na sudovima predložena su i neka nova rješenja kojima bismo nadomjestili nedostatak sudskih službenika u tim postupcima. Slijedom navedenoga, izmjenama Zakona o zemljišnim knjigama predlažemo da se u sudske savjetnike i suce postupke osnivanja, obnove i dopune zemljišnih knjiga može obavljati ovlašteni zemljišno-knjižni referent. Trenutno na sudovima provodimo 77 postupaka osnivanja i obnova zemljišnih knjiga dok na osnivanje ili obnovu zemljišnih knjiga čeka 91 katastarska općina. Razlog donošenja izmjena i dopuna zakona je između ostalog i dinamičnost promjena u zemljišno-knjižnome sustavu prije svega u poslovnim procesima u organizaciji rada utemeljenog na novim informatičkim rješenjima, a novonastale poslovne procese, organizaciju rada i informatičku tehnologiju bilo je nužno pravno definirati kako bi se iste mogle primjenjivati u novom pravnom prometu. Hvala lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Imamo jednu repliku uvaženog zastupnika Tomislava Lipošćaka. Hvala lijepo potpredsjedniče. Uvaženi državni tajniče. Pa naravno da osobno pozdravljam ovakav zakonski prijedlog jer smatram da su svi pomaci i sva kvalitetnija rješenja po pitanju ove tematike dobrodošla i padaju na plodno tlo. Ovom prilikom želim naglasiti problematiku koja često kočničar u razvoju osobito moga kraja. Riječ je o zemljišnim knjigama koje se nalaze van snage odnosno o neusklađenosti zemljišno-knjižnih i katastarskih registara odnosno podataka. Evo konkretno na području Zemljišno-knjižnog odjela Ogulin sve do nedavno van snaga je bilo čak 17 od 34 zemljišne knjige, znači okruglo 50%. Danas je ta situacija nešto bolja ali još uvijek 12 zemljišnih knjiga je van snage. I upravo ovakvo stanje na terenu nam otežava i koči kako gospodarski razvoj tako i rast jer kada se pojave i određeni investitori koji su spremni uložiti u razvoj razvoj bilo primarne poljoprivredne proizvodnje, bilo određenu industrijsku proizvodnu i kada mogu birati između područja koja imaju riješene imovinsko pravne odnose i onih koji nemaju kao što je kod nas to slučaj, uglavnom se odlučuju za one prve i naš kraj zaobilaze i širokom luku. Slična je situacija i sa lokalnim stanovništvo koje kada bilo da želi okrupniti svoja poljoprivredna nekakva područja za primarnu poljoprivrednu proizvodnju ili želi aplicirati prema nekakvim europskim fondovima, potporama ili poticajima nailazi na niz problema. Zato me konkretno zanimaju dvije stvari ako mi može možda dati odgovor. U prvo redu postoji li definirana dinamika sređivanja zemljišnih knjiga odnosno možemo li znati okvirno kada će kada će doći do otvaranja odnosno do osnivanja onih zemljišnih knjiga koje su trenutno van snage. Te drugo, sukladno tome, možete li nam reći također okvirno kada možemo očekivati sređivanje zemljišno-knjižnih i katastarskih podataka na onim područjima gdje su knjige na snazi. Hvala. Odgovor uvaženog tajnika Josipa Salapića. **Salapić, Josip (HDSSB)** Hvala lijepo potpredsjedniče. Uvaženi zastupniče. Mi pokušavamo ubrzati postupak u dinamici u što najkraćem mogućem vremenu. znati, ovo je prvo čitanje ovog prijedloga zakona, dakle ne radi se samo o tehnologijama koje želimo uvesti u postupak nego se radi o ljudskim kapacitetima. Mi smo nažalost ograničeni financijskim sredstvima pa za sada se pokrivamo sa sustavom zaposlenika unutar Ministarstva pravosuđa te raspoređivanjem ljudi koji rade u sustavu. Međutim kada budemo imali kompletnu sliku financijske konstrukcije i naše želje da ovo do jeseni do jeseni do listopada imat ćemo konkretnije podatke. Ali kažem, nama je sada zadatak da ovu 91 katastarsku općinu otvorimo, a ovih 77 koji su pokrenute ići će po sad postojećem zakonu jer ne možemo ovaj postupak započeti dakle stavljati u ovaj novi zakonski prijedlog. Hvala lijepa. Hvala. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. I prvi će biti Klub nezavisnih zastupnika HSU-a u ime kojega će govoriti uvažena zastupnica Anka Mrak-TAritaš. Izvolite. Hvala lijepo. Gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici. Pred nama je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama. Riječ je o zakonu osnovni zakon je iz '96. godine pa imate prilike tamo i prijelaznim i završnim odredbama vidjeti koliko puta je mijenjan i koliko puta je ovaj zakon doživio promjene. Od '96. do 2017., dakle ovih 21 godinu se u Hrvatskoj desilo puno toga. Ja pohvaljujem uvijek ministarstvo kada odluči ići u dva čitanja jel u dva čitanja imamo priliku raspraviti i definirati određene stvari pa je to izuzetno dobro, no međutim ovaj zakon otvara i onaj problem koji mi u Hrvatskoj imamo. Mi u Hrvatskoj imamo problem koji ne traje od jučer koji traje dosta dugo, to je problem katastra i gruntovnice. I u obrazloženju zakona je i predlagatelj rekao jednu činjenicu, a to je do sada bez obzira što smo i imali napore vezane uz da je otprilike 5% katastra i zemljišnih knjiga međusobno usklađeno te je tih 5% usklađeno kroz period od 14 godina, a to znači da bi bilo napravljeno sve trebalo bi nam još 266 godina, ako recimo 2014., 2017. još nešto napravljeno možda 265 godina i to je situacija koju imamo. Ta situacija koju imamo nije slučajna jer je Hrvatska jedna od rijetkih zemalja gdje se posebno vodio katastar a posebno se vodila gruntovnica. I ne trebamo pri tome zaboraviti procese koje smo imali. Pa kada je riječ o gruntovnici i kada uzmete povjesnicu u gruntovnici vidite da se tamo u principu vlasništvo nije upisivalo. I kada je riječ o gradu Zagrebu i kada imate recimo ulicu Pisavlje, to vam je to vam je ulica koja vodi od Savske pa do Televizije i kada uzmete gruntovnicu još uvijek su stari gruntovni vlasnici i ništa tu nije promijenjeno. Ideja je neke zemlje su kroz proces ujedinjavali katastar i gruntovnicu. Ono što svatko od nas za svoju nekretninu se susreo i s jednim i s drugim procesom, pa kada imate katastar, katastar osim oblika i veličini građevne čestice odnosno bilo koje katastarske čestice vodi i onaj posjedovni list. Iz posjedovnog lista imate stanje kulture i imate onog koji je posjednik, a zemljišne knjige, odnosno gruntovnica vodi vlasništvo. Ja cijenim napor koji je napravljen kroz ovu izmjenu i dopunu zakona. Ovaj napor je napravljen iz razloga da se mogu raditi različite vrste usklađenja za jednu gruntovnu česticu, odnosno za jednu česticu i da se mogu raditi ispravci u zemljišnim knjigama. Jer ono što smo mi imali i što nam je bio cijelo vrijeme problem je sljedeći. Ja ću to probati plastično opisati. Katastar radi ono što su nekad i kada uzmete neke stare zakone zašto su bili zaduženi geodeti, geodeti su bili zaduženi zapravo da definiraju oblike i veličine čestice. Pri tome Hrvatska ima dva katastra, jedan je austrougarski a drugi je talijanski, pa je tu već razlika i na različite načine se vodi. A dakle oni koji su se bavili gruntovnicom rješavali su vlasništvo. I tamo negdje od '45. pa do '94.-tih, '95.-ih godina se zapravo sve evidentiralo u katastru. Na gruntovnicu su svi zaboravili, eventualno su se u gruntovnicu zaista stvari koje su se trebale upisivale. Tamo '94.-te, '95. počeli smo to sređivati i nalazimo se točno tu gdje se nalazimo. Između ostalog i bio je još jedan projekt koji je još uvijek na snazi gdje zajedno Ministarstvo pravosuđa i Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, odnosno državna geodetska uprava, projekt Svjetske banke objedinjenja. I jednako tako je bio i taj i taj ZIS projekt koji je dosta napora bio, no međutim taj projekt je dobar kada dva točna podatka imate onda i rezultat toga je sljedeći točan podatak. međutim ako imate jedno stanje u katastru, da ne kažem i kada je riječ o veličini čestice, a drugo stanje u gruntovnici, onda iz dva netočna podatka dobijete naravno netočni podatak. Ovdje izmjene i dopune zakona govore o tome da se mogu raditi zaista usklađenja za pojedinu česticu. Do sada vam se to radilo na sljedeći način. Ima 3600 katastarskih općina u Hrvatskoj. I sada krenete snimati jednu katastarsku općinu i snimate sve i građevinsko područje i poljoprivredno područje. I onda se napravi, naravno naruči se elaborat i elaborat se radi 3, 4 godine, 5, radi se izlaganja, izlaganja traju traju opet godinu, dvije i onda kada krenete to provoditi u katastar i gruntovnicu dođete do čega? Do toga da se kroz te godinu, dvije promijenilo ono stanje koje je bilo snimano, da ono što je proveo katastar više ne možete provesti u gruntovnici i dolazite do velikih problema. Naravno da te probleme imate dvije mogućnosti rješavanja. Jedna od mogućnosti rješavanja je sustavno pa da rješavate dio po dio zemlje a jedan rješavanje je pojedinačno. Mi smo se dosta dugo zalagali za sustavno, ja osobno mislim da kada se nađete pred tako velikim problemom da trebate dati mogućnost da se rješava pojedinačno. Jednako tako Hrvatska ima jedno 5,5% izgrađenog građevinskog područja, ukupno nekakvih 7% planiranog građevinskog područja i zalagali smo se za to da prvo i osnovno treba biti vezano uz građevinsko područje jer su tamo gdje su investicije, odnosno tamo gdje su investicije da se napravi. Ove izmjene i dopune zakona su dobar korak naprijed jer daju mogućnost formiranja knjiga po ubrzanim postupcima. Pri tome ne smijemo zaboraviti da mi imamo dio Hrvatske gdje su nam zemljišne knjige spaljene, gdje je pogotovo na području Slavonije, na području koje je bilo po, koje tek je vraćeno '95. da su te zemljišne knjige i bile i spaljene i otuđene su. Puno zemljišnih knjiga u Dalmatinskoj zagori. Ovo daje mogućnost kako da se zemljišne knjige osnuju iz jednostavnog razloga. Mislim pitanje koje si moramo postaviti svi mi zajedno, koji investitor će doći u Hrvatsku ulagati, kada uzme bilo koju tvrtku i kada mu kaže, daj ti meni izvadi papire za zemljište a taj mu izvadi jedne podatke za katastar, jedno posjedovno stanje u katastru, drugo stanje u gruntovnici, na terenu stanje koje ne odgovara ni katastru ni gruntovnici nego treće stanje, šta će taj ozbiljan investitor reći? Reći će dajte vi to sebi sredite. A što ćemo mi odgovoriti? 5% Hrvatske smo sredili u 14 godina i treba nam još 250 godina da sredimo to. To je odgovor koji iz ovog ide. Ja zaista mislim da je ovo korak naprijed i ove izmjene i dopune su dobre jer su korak naprijed. Meni se čini i prema mojem iskustvu koje imam sa zemljištem da smo zreli za jednu drugu situaciju. Pri tome ja ne mislim da treba fizički objedinjavati katastar i gruntovnicu ali mislim da svatko treba voditi svoj dio posla, da kolege u katastru zaista trebaju raditi snimanje zemljišta, da kolege koje rade u gruntovnici zaista trebaju raditi sve vezano uz vlasništvo. Čak nije ni sporno da li je to na jednom ili dva mjesta ono što težimo, težimo e-Hrvatskoj, težimo da podaci budu naravno i javno dostupni svima ali i ono što je važno, važno je da se radi jedan postupak. Mi vam sada imamo sljedeću situaciju. Imate problem u katastru i sada krenete rješavati problem u katastru, naručite geodetu, geodet vam napravi geodetski elaborat, odnosno projekt koji je potreban i onda on radi svoj upravni postupak. I onda taj upravni postupak traje, traje, traje, završi se, dobijete rješenje, na rješenje vam se žale susjedi i evo vama 4, 5 godina i vi ste to riješili. I taman, mislili ste riješili ste sve, iz katastra krenete u gruntovnicu i u gruntovnici ide priča ispočetka. Ove izmjene i dopuna zakona daje mogućnost pojedinačnih slučajeva, daje mogućnost bržih slučajeva, daje mogućnost da zajednička izlaganja budu za katastar i gruntovnicu iako to dosada nitko nije sprječavao, i daje mogućnost da određene stvari rade referenti. I mislim da je to apsolutno dobro i u odnosu ima te odredbe članka koji govori u određenim situacijama kako se to radi. No međutim, ovo je samo jedna mala izmjena, mislim da smo spremni a to je i u ovoj rekonstrukciji Vlade bilo najavljivano, za jedna zakon koji će definirati i katastar i gruntovnicu i ono što je najvažnije, za jedan postupak. Dakle, manje je važno da li je na dva mjesta jer to ćete vrlo brzo napraviti i uvijek je to blizu jedno drugog, ali je važnost postupka da da ne gomilamo upravne postupke, da nemamo puno upravnih postupaka nego da imamo jedan. I naravno, da interes treba biti tamo gdje se rješava odnosno interes zemlje bi trebao biti ono što je planirano za građevinsko područje jer tu i očekujemo investicije i očekujemo ulaganja. Mi u Hrvatskoj, ja vam samo mogu spomenuti primjer koji smo imali, koji je pokazao Hrvatsku u lošem smislu, odnosno pokazao zemlju koja ipak ne vodi računa o svom zemljištu, to vam je primjer Mljeta. Na Mljetu se točno to desilo da zbog nesređenog stanja u katastru, gruntovnici, vlasništvo je općina Mljet prodala zemljište, da bi se iza toga uspostavilo da nije mogla prodati općina nego je mogla prodati država, i tu naravno je nastala slika Hrvatske, ružna slika vezano uz investicije. Nema nikog u ovoj sabornici bez obzira da li sjedi centralno, lijevo ili desno koji se neće zalagati za investicije. Mi investicije možemo privući jedino ako se ozbiljno i odgovorno ponašamo. A možemo privući jedino ako imamo propise vezane uz zemljište tako da situacije koje u zemljištu nemamo riješene, imamo mogućnost riješiti brzo. Ove izmjene i dopune, to vam je samo jedna kap u moru. Ali dobro, ajmo korak po korak pa će i to biti iskorak naprijed, ali sustavno trebamo riješit. Primjeri pokazuju sve, svi se vozimo autocestom, i znamo recimo onaj prateći uslužno objekt koji pogled ima Skradin. Kad uđete u gruntovnicu, tamo je još uvijek stari vlasnik. I taj vlasnik je pitanje dana, može lijepo doći, staviti rampu i reći društvo moje, ovo je moje zemljište. Njemu je to zemljište i plaćeno, i cijeli proces je koji je trebao biti odrađen, odrađen, ali nije odrađen u katastru i nije odrađen u gruntovnici. Kad uzmete katastar još uvijek je tamo nešto malo riješeno, ali nije do kraja, ali kad uzmete gruntovnicu, tamo su još uvijek bivši vlasnici, a nije vlasništvo RH. Stoga, ovo je jedan od zakona na kojem točno možete vidjeti kakvo stanje nam je, ovo je jedan iskorak jer daje mogućnost bez da krenete sa svim izmjerama, daje mogućnost kako definirati zemljišne knjige tamo gdje ih nema ili su uništene ili uopće ne posjedujemo za to, daje mogućnost kako se u gruntovnici nešto brže treba riješiti, daje mogućnost jedinstvenog postupka ali to je samo jedan dio. Mislim da smo i da jasno treba reći da smo spremni za cjelovitu reformu vezanu uz katastar i gruntovnicu a ta cjelovita reforma mora biti definirana jednim zakonom. ZIS je dobar program, odličan je program, ali to je program koji s dva točna podatka dobijete slijedeći točan podatak. Za netočne podatke, ne. Ovo pokazuje još jednu činjenicu koju smo mi ukazivali i ukazivat ćemo. Kad je bio Zakon o lokalnim porezima, onda smo mi ukazivali na problem poreza na nekretnine. Ljudi moji, mi nekretnine nemamo evidentirane, pritom govorim o zgrada, i pitanje je uopće provedbe tog zakona ali to će biti tema za jedan drugi put. Klub nezavisnih zastupnika još ja se nadam, kratko vrijeme, i HSU-a će podržati ovaj zakon u prvom čitanju, i mislimo da s tim treba ići jer je dan iskorak naprijed, no međutim zaista je apel s ovog mjesta, sjesti zajedno Ministarstvo pravosuđa i Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja i probati doći do jednog zakona na način da imamo jedna postupak za rješavanje problema koji imamo u katastru i gruntovnici. Hvala lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Imamo jednu repliku, uvaženog zastupnika Mire Bulja. Kolegice, zakon daje neke pomake, ali bude li se rješavalo ovako za 260 godina, rekli biste da bi se trebalo riješiti. Veliki su koraci. Činjenica da ste dobro kazali primjera u Dalmatinskoj zagori, od Austro-ugarske su znači knjige katastarske i gruntovnice i tamo su ljudi vlasnici tridesetosmine. To je nevjerojatno kako ćemo mi sad to riješiti. To je problem, znači na terenu, zakonu daju nekakve korake, potiču nas, možda je pozitivan zakon, vi ste stručni, sigurno je korak naprijed, ali je to u stvarnosti kako riješiti te čestice koje su usitnjene, di ljudi ne mogu u prostoru uopće ništa, čak ne mogu ni poljoprivredu više koristiti zbog velikog broja vlasnika, a kamoli neka investicija ili prostorno uređenje na način kako bi bilo omogućeno da bude građevinsko zemljište. Onda je to jedan ogroman problem i to je ta naša administracija, koja ne možda samo u Hrvatskoj, nego i prije, znači od Austrije, nije se ništa pomicalo. Kako smatrate da se ovi zakoni mogu brže i na koji način može se to na terenu ostvariti da ljudi mogu investirati u svojim mjestima ostajati živjeti…/Govornik se ne razumije./… ne mogu jednostavno sebi graditi sebi kuće, pa moraju odlaziti mladi iz svojih sela, svojih mjesta, to je jedan ključni problem za razvoj poglavito ovih ruralnih područja i na tome se treba zaista raditi, ali u stvarnosti to primjenjivati. Hvala. **Mrak-Taritaš, Anka (Nezavisni)** Hvala lijepo potpredsjedniče Sabora. Kolega Bulj, zaista mi imamo ono što je i dosta važno za reći, dva katastra. Jedan katastar vam je austro-ugarski, drugi je talijanski. Austro-ugarski katastar recimo, imate istu česticu zemljišta i kući, a talijanski katastra to drugačije definira. I zaista, tamo negdje od '45 godine prošlog stoljeća, pa tih 50-tak, 60-tak godina ljudi nisu vodili računa i nisu upisivali svoja vlasništva i to je činjenica. Čak se ni neke ostavinske rasprave nisu upisivale. Nisu se upisivale iz jednostavnog razloga što je to u jednom trenutku ljudima čak bilo i financijski skupo. I mi se danas nalazimo tu gdje se nalazimo i pokušavamo iz toga izaći na različite načine van. No međutim, ja sam sigurna u jednu stvar, a to je da to treba biti jedna od velikih reforma, jednih velikih projekata države i da mora biti taj jedinstveni zakon, jedinstveni postupak i probati srediti, hajmo srediti i građevinsko područje pa da imamo to sređeno. S tim što morate znati da ima nekih kad je riječ o nekretninama koje sam spomenula ima nekih općina koje su same neke stvari isfinancirale iz jednostavnog razloga što im se to isti čas vratilo nazad. U trenutku kad su isfinancirale novi snimak pogotovo nekretnina, naplaćivale komunalnu naknadu ispostavilo se da se njihov doprinos vezan uz komunalnu naknadu povećao 70 do 80% jer su isti čas vidjeli koji je to rezultat. Ali to ne mogu svi. I moramo bit svjesni da od 556 općina općina i gradova to ne mogu svi. To ne možemo prepustiti njima, ali država se za to treba pobrinuti. I treba se pobrinuti na način da shvati da je to jedan veliki projekt, da u taj projekt uđemo i da znamo da on mora trajati 4, 5, 6 godina. Ali je moguće za to napraviti, jer ovakav način kakav smo radili do sad Furio (Nezavisni)** Hvala i vama. Ispred kluba zastupnika HNS-a gospodin Stjepan Čuraj. Izvolite. Zahvaljujem potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče, kolegice i kolege. Dakle, klub HNS-a dakako će podržati ovaj prijedlog izmjena i dopuna Zakona o zemljišnim knjigama. Prije svega predstavnik predlagatelja naveo ono sređuje uočenu problematiku iz prakse u zemljišnim knjigama na način da osigurava prije svega bržu provedbu. Također uvažava napredak tehnologije i elektroničkih sustava, te omogućava njihovu primjenu u zemljišnim knjigama, te postavlja preduvjete za sređivanje razlika između katastra i zemljišnih knjiga. Ono što bih ja volio ovdje istaknuti svakako da je ovo prije svega jedan određeni okvir koji zahtijeva daljnju razradu procesa i prije svega ljudi uključenih u taj proces. Naime, ono što je bitna promjena ovog zakona je da da se sada uz savjetnike i suce pojedince omogućava i ovlaštenim referentima, zemljišno-knjižnim referentima, a i onima koji nisu ovlašteni postupanjem po predmetima što bi trebalo svakako ubrzati postupke donošenja odluke jer znamo iz prakse da zbog određenih statističkih zahtjeva suci prije svega rješavaju određene postupke prije svega iz predmeta nasljeđivanja dok ove koje malo duže traju stoje sa strane. No, ono što je predvidio i zakonodavac je napisao da nisu predviđena određena sredstva. Ja bih svakako ovdje da se možda i tu iznađu sredstva kako bi se upravo tim referentima, ali i cjelokupnom osoblju što smo imali i određenu raspravu na odboru osigurala sredstva da zbilja se poveća broj ljudi koji rade na rješavanju samih predmeta. Dakako tu je i pitanje različite sudske prakse što se tiče samih prigovora, odnosno žalbi na takva rješenja dok pojedini sudovi određene prigovore rješavaju u prvom stupnju kod istog suca koji je donio rješenje. Neki odmah to šalju na drugostupanjski sud, dok neki sudovi i žalbe, samo žalbe se šalju na drugi stupanj, a dok neki sudovi i prigovore i žalbe odmah šalju na drugostupanjski sud. Naravno da u tome svemu se produžuje sami proces. Dakako zaključno, prije svega potrebno je odrediti prioritete i zajedničkim djelovanjem katastra i zemljišnih knjiga pokrenuti intenzivno usklađivanje i usklađenje stanje koji je rezultat nagomilavanja kroz desetljeća kao što smo ovdje imali prilike čuti, a naravno ovo je jedan sigurno zakon koji je na tom tragu i treba ga dalje nastaviti razrađivati i osigurati njegovu punu primjenu. Zahvaljujem. Hvala i vama. I sada ispred Kluba zastupnika SDP-a gospodin Orsat Miljenić. Izvolite. Kolegice i kolege, znači o.k. uvodno klub SDP-a će podržat donošenje ovog zakona. Svaka promjena na bolje, a ovo je svakako promjena na bolje je dobra stvar. Da li će ona riješit problem? Neće. Hoćemo li se približit rješenju? Hoćemo, ali bojim se samo mali koračić. Ako gledamo već sam, dakle ja ću reći nekoliko tehničkih stvari, onda ću reći neke stvari koje mislim da trebamo reći. Prvo ovo je mislim 11 izmjena zakona, možda griješim 10 ili 11 i sigurno da je zakon već zreo da zapravo razmislimo i strateški gdje hoćemo ići. Jer kad nešto mijenjate 10 puta onda to znači da idemo pomalo, krećemo se, krećemo koračić po koračić ali to nemamo strateški smjer. Drugo, ovo ću vam sad staviti kao primjedbu i molio bih da do drugog čitanja se ispravi. Znači, mi ovdje govorimo o 5% usklađenosti od 2000. do 2014. Mi smo sad polovica 2017. Dakle, hajmo za drugo čitanje ministarstvo da nam da podatak tri godine friški pa da onda vidimo i usporedbu koliko se, da li se išta u te tri godine, tri i pol godine pomaknulo pa da vidimo gdje smo. Jer izlazi sad sa prijedlogom koji ima podatke iz 2014. nije dobro. Dakle, to treba, to jednostavno treba, ovo je jedna sugestija koja … Drugo, ovako čisto tehnički. Imate članak 6. stavak 6., znači imate postupak osnivanja i obnove zemljišnih knjiga provest će se ako Zemljišni sud i tijelo nadležno za katastar ustanove da bi bilo bolje ga provesti. Sad parafraziram. Moje je iskustvo kad stavite dva tijela jedno radi po, zapravo po upravnom postupku, drugo je u sudbenom da zajedno procijene što će i kako će, neće procijeniti nikad. I tu je problem i mislim da bi se tu trebalo i tu i svugdje drugdje jasno definirati tko će odrediti. Jer ovdje imamo nekakvu paralelnu nadležnost koja će biti konkurirajuća i koja zapravo u praksi može dovesti do blokade. Samo da se razmisli o tome. Članak 12. stavak 5. to sada govorimo zapravo i o stratešku opredjeljenju, ja ću ga ovdje istaknuti kao tehničko. Kažemo, ako nije moguće utvrditi vlasnika, upisati će se RH. Da li želimo da se upisuje RH ili možda jedinica lokalne samouprave? To je jedna strateška stvar. Mi smo do sada u pravilu upisivali RH. Tu je ovaj problem, što je kolegica Mrak-Taritaš rekla oko Mljeta. To je to. Tu se prvo bila upisala općina, pa RH, jer se propis promijenio. Tu čak i nije bio problem u katastru zemljišne knjizi, nego u promjeni zakona. Da li ovdje želimo ići na to ili možda želimo početi spuštati na lokalnu samoupravu, koja je na terenu, koja zna, koja će možda te nekretnine staviti bolje u funkciju. Ono jedna stvar da se razmisli, ali ona nije samo za vas, ona je opće za nas kao saborske zastupnike. Znači, strateški, da li želimo da ono što nema vlasnika ide RH, a nažalost, do sada je Republika pokazala da se ne brine dobro o tome ili ćemo ići spuštati na lokalnu samoupravu. Ja sam zato da se spušta na lokalnu samoupravu. Pa ajmo dat, gradovima, općinama da upravljaju tim nekretninama. Koliko će toga biti ja ne znam, ali to može biti jedan dobar pomak. Dakle, čitav niz drugih stvari, razgovarali smo danas prijelazne i završne odredbe, pa neću ovdje sad ponavljati, ali to smo i na odboru rekli, ja bih predložio da se ispita mogućnost, da se odredba ovog zakona primjenjuje na postupke koje su u tijeku, ako ih to ne bi usporilo. Jer imamo negdje omjer 70-tak postupaka u tijeku, 90-tak čeka, pa ako se ovih 70 može ubrzati to, ono što smo danas razgovarali. I to je nešto što sam htio istaknuti ovdje kao stvari koje se tiču samog zakona. Međutim, načelno i govorila je evo kolegica Mrak-Taritaš i drugi su govorili o tome, što god mi radili, dok ćemo imati 2 paralelna, istovrijedna postupka, od kojih je jedan sudski a drugi upravni, mi se pomaknuti nećemo. I tu nema rješenja. Ja znam, neki zagovaraju prednost katastra, neki zagovaraju prednost zemljišne knjige i ja ću se uvijek, ali možda zato što sam pravnički određen, opredijeliti za prednost zemljišne knjige. Zašto? Jer se u zemljišnoj knjizi rješava vlasništvo. I tradicijski katastar treba biti tehnička služba i potpora tome, jer vi samo u zemljišnoj knjizi možete zasnovati vlasništvo, to su one stvari koje su bitne. Naravno, vi to ne možete napraviti ako niste odredili zemljište i utvrdili kulturu itd. Ali, nikako mislim da ne bi bilo dobro, kad bi se išlo na stvaranje nekakve upravne agencije, gdje bi se ovo izvuklo sa sudova. Dakle, to po meni može ostati na sudovima, ali na način da katastar bude tehnička služba gruntovnice. Tada, ZIS koji je zapravo u pozadini ovoga, to je zajednički informacijski sustav i on može doći do punog izražaja i zapravo može doći do jednog relativnog brzog rješenja. Ali, ponavljam, dok budu sudski postupak i upravni paralelni i dok se ne zna koji je, uvjetno rečeno važniji, mi se nećemo pomaknuti. Ono što je zakon daje odlično, to je i mogućnost da se po tom zajedničkom informacijskom sustavu, uparuju podaci i to je jedan strahovito bitan iskorak. I ja vjerujem, dakle prema podacima koje smo mi radili i izračunima, prije 2 godine, ovaj postotak od 5%, će skočiti preko 60% kad se ti podaci upare. Mislim da smo mi bili na nekih 67%, ali to ćete izračunati pa ćete vidjeti. Zašto? Jer vi na čitav niz stvari imate, neznatna odustajanja koji vam blokiraju upise. Jedno, ne znam, Trg Petra kralja Krešimira 4, piše u gruntovnici, u katastru piše Krešimirov trg. Ista je stvar, ali to se ne može upariti. I morate promijeniti i morate povući postupak. I ovaj zakon, će dati mogućnost da se te koliko ja shvaćam, tako smo bili zamislili da se te stvari tehnički riješe i ubrzaju. Tamo gdje je malo odstupanje u zemljištu, pa zašto blokirati sve ako se radi o neznatnom odstupanju. Ponovno nešto što možemo upariti. Dakle, gdje god možemo maknuti problem, na način da ispravimo taj nekakvo tehničko odstupanja, to je odlična stvar. Jer je cilj doć do nekakvih 10% predmeta koji su sporni. Sporni ili katastarski, zemljišno knjižni i onda se oni mogu rješavati. Dok god je to 90%, to se ne da riješiti. Dakle, naši postupci, kakve imamo, oni mogu se nositi sa pojedinačnim predmetima, ne mogu se nositi sa ovakvom masom. I to je ono što je bitno i što može biti bitni iskorak. I zato ovaj zakon daje upravo mogućnost da se to napravi. I to je jako dobra stvar, samo kažem, moramo iskoristiti. Sljedeća stvar, treba razmisliti i ja sam se onda zalagao za to, mi smo imali Agenciju za legalizaciju, zašto ne bismo imali posebno tijelo koje će raditi ove postupke. To se sad vraćam na ono tko će raditi, tko neće. Ali vi ćete se u provedbi vrlo brzo sresti sa sljedećim, a to je da plaće mogu ići samo iz državnog proračuna. I što se onda dogodi. Vi imate jednu jako bogatu općinu, nije bitno Opatiju, koja je voljna sve sama financirati, ali vi to ne možete uzeti, ne možete uzeti, jer oni mogu platiti samo dnevnicu, mogu samo kupiti kompjutere itd., ali ne mogu platiti rad ovih ljudi. Jednostavno to ne ide, jer su državni službenici i ne može ih platiti nitko izvan. I vi tu imate silan problem, jer bi bilo izuzetno dobro, kad bi se našao način, da te općine mogu od financirati koje imaju, a onda ona sredstva koja nikad nisu dovoljna, vi možete usmjeriti na one općine koje zapravo nemaju dovoljno. I tako dođete do nekog poravnanja i možete napraviti iskorak. Jer ovo kako je sada, nije dobro. Zato i onih 90 postupaka čeka. Oni čekaju isključivo zbog novaca. I onda vam se dogodi da se mjerenje napravi ove godine, postupak krene za 4 godine i to mjerenje više ne valja. Bačeni su novci, lokalna samouprava je bacila novac ili država u nekim slučajevima, u pravilo lokalna samouprava. Dakle, to su neke stvari gdje možemo i gdje vjerujem da možemo i kroz raspravu i zajedničkim radom zbilja napraviti iskorak jer on nam je svima u interesu. Zemlja će ići naprijed kada se sredi zemljišno-knjižno stanje što god mi govorili. Ono je sređenije nego što je bilo i sve su dobri pomaci i svi možemo statistički dokazivati da smo mi ko ministri, državni tajnici dobro odradili posao, je činjenica da niti naši građani, niti oni koji hoće investirati nisu zadovoljni. Dok oni nisu zadovoljni mi nismo dobro odradili posao, ovaj Sabor nije odradio dobro posao, Vlada nije dobro, nijedna. I tu je jedan iskorak koji možemo probati napraviti. Evo sve sugestije one su u najboljoj namjeri, mi svakako podržavamo u prvom čitanju. Mislim da je dobro da se sada provede dodatna rasprava, ima se vremena, je da je ljeto, ali svejedno da se napravi jedan kvalitetan iskorak ali da se strateški počne razmišljati kako ćemo mi ta dva postupka spojiti. Hvala lijepa. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala. Imamo jednu repliku gospođa Mrak-Taritaš. Kolega Miljenić, mi kada smo zajedno bili u istoj vladi onda smo jako puno vremena proveli razgovarajući o tome i ima nekih stvari gdje smo se usuglasili i ja isto mislim da to mora biti postupak koji je na sudovima iz jednostavnog razloga što je jednostavniji i brži. Ali nije to tema. Tema je nešto što ste vi spomenuli što se dosta često spominje u ovoj sabornici, a to je decentralizacija. Ovo je jedno od stvari koja pokazuje decentralizaciji. Ja apsolutno mislim da tamo kada se ne može utvrditi vlasništvo da to treba biti vlasništvo jedinica lokalne samouprave, a ne vlasništvo RH, zato što će se jedinice bolje brinuti o tom vlasništvu i bit će puno korisnije nego kada je to RH. Jednako tako kada je riječ o decentralizaciji to je decentralizacija da nekom date posao i date mu sredstva za taj posao. Jednako tako kada je riječ o tom projektu ima općina i gradova koje su spremni to financijski, ali i oni koji nisu. Prema tome, ovo je jedno od stvari gdje možemo razgovarati o decentralizaciji jer sam sigurna da se možemo složiti i vezano uz te jedinice lokalne samouprave to bi trebalo biti njihovo vlasništvo i to je jedan od prijedloga predlagatelju da možda o tome razmisli. međutim između ostalog vi ste i spomenuli da ovaj zakon daje mogućnosti nekakvih sitnih izmjena pa obzirom da će u gradu Zagrebu sigurno biti izmijenjen naziv jednog trga u jedno drugo ima onda zahvaljujući ovom zakonu će se moći ja pretpostavljam brže riješiti katastar i gruntovnica jer u protivnom će tu biti ponovo nesklada jer će biti stvarno stanje naziva tog trga, a drugo stanje u katastru, a ne znam koje će biti u gruntovnici pa ovaj zakon će omogućiti da to brže riješimo. Hvala.

je antifašizam bio apsolutno dobro, a ono drugo apsolutno zlo. Dakle to se ne da promijeniti ni imenom ni ničim drugim. Slažem se ovdje i oni ko god rade to rade krivo, rade krivo na štetu RH i to će se pokazati s vremenom. Međutim nije tema. Ovdje i to se slažem potpuno s vama, ovo je prilika za drugačije strateško razmišljanje, zato sam i rekao, jedno je razgovarati o zakonu ove tehničke stvari, ali strateški. Ajmo počet s tim da ako ne znamo čija je imovina, čije je vlasništvo ajmo to dati lokalnoj samoupravi. Zašto RH? RH se dokazala do sada u svim vladama da ne upravlja dobro imovinom. Lokalna samouprava od nje njezini građani to očekuju. Ona ima silne terete, ajmo mali korak, mali korak kada ne znamo čije je. Ajmo dati lokalnoj samoupravi. Ajmo napraviti to kao jedan pomak u razmišljanju. Idemo se zajednički dogovoriti oko toga. To je nešto, neće se puno promijeniti jer takve imovine u ovom trenutku neće biti puno, ali šaljemo drugačiju poruku, šaljemo poruku lokalnoj samoupravi, trudite se i radite za neke stvari i nešto imate od toga. Jer kod nas je kada govorimo o decentralizaciji to je ono najgore, dajemo lokalnoj samoupravi puno obaveza, ne dajemo sredstva, a što je najgore, ne dajemo cilj. A cilj mora biti da vi okrupnite nešto i da možete građanima reći ja sam to ostvario, s tim možemo bolje živjet. Evo to je jedna, ali ja znam da je to strateški, ovo o čemu vam govorim neće biti lako progurati ako se odlučite jer to je drugačija paradigma. Do sada smo svi imali jednu, ajmo razgovarati o drugoj. drugoj. Da, da, tako je kolega vi govorite ja slažem tamo gdje je nova, nova je i idemo pokušati to promijeniti. Evo to je moja sugestija. Hvala. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala lijepa. Gospođa Marija Jelkovac ispred Kluba zastupnika HDZ-a. Izvolite. Hvala lijepa. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani državni tajniče, kolegice i kolege. Teško je govoriti sada nakon svih govornika, zaista puno toga je ovdje rečeno i puno inovativnih i dobrih prijedloga za budućnost. Ali evo ja ću probati ukratko reći nekoliko riječi. Nastojat ću da se puno ne ponavljam. Dakle, reforma zemljišnih knjiga i katastra provodi se kontinuirano duže vrijeme kako je ovdje i rečeno, a ustvari cilj je vrlo jasan, da se uspostavi moderan, efikasan, transparentan sustav vođenja zemljišno-knjižnih i katastarskih podataka u elektroničkom obliku što će sigurno i svi pomaci koji su se dosada napravili utjecali na to, ali će i svi koji se u buduće budu napravili utjecati na to da sudstvo bude efikasnije, da se brže može doći do podataka i da na taj način budemo svi skupa svi skupa kvalitetniji servis našim građanima, a prije svega investitorima. Ono što je bitno reći za ovaj prijedlog izmjena i dopuna zakona da se time nastavlja provedba reforme zemljišnih knjiga i katastara način da se u zakon implementiraju novi pravni instrumenti koji su definirani dovršenjem projekta donacija EU IPA 2008. i IPA 2010. Dovršenjem tih projekta otvorna je mogućnost uspostave digitalnog poslovanja u svim poslovnim procesima zemljišno-knjižnog prava, a time i potrebu uređenja cjelovitog pravnog okvira poslovanja u zemljišno-knjižnim sudovima. Značajna je novina mogućnost pojedinačnog preoblikovanja zemljišne knjige bez potrebe provođenja dugotrajnih i skupih katastarskih izmjera što je vrlo pozitivno. Stvaranjem ustvari pravnog okvira za postupanja u pojedinačnom preoblikovanju preoblikovanju zemljišnih knjiga i katastra te implementacijom IT aplikacija poslovnih procesa u zemljišno knjižni sustav očekuje se ustvari usklađenje zemljišno knjižnih i katastarskih podataka u kraćem roku. Ono što je također važno, osim bržih procesa doći će i do financijske uštede. Novina je također da se određuje ovlašteni zemljišno knjižni referenti, da samostalno sudjeluju u postupku osnivanja obnove i dopune zemljišne knjige s izradom nacrta zemljišno knjižnih uložaka bez potrebe da te postupke vode suci ili sudski savjetnici kojih i inače nema dovoljno za te vrste postupaka pa će se i na taj način ubrzati rješenje svih postupaka koji čekaju. Za provedbu ovog zakona ne očekuje se da su potrebna dodatna financijska sredstva. I ono što želim reći klub HDZ-a će podržati ove prijedloge zakona ali također se slažem i sa svime onim što je ovdje predloženo tijekom rasprave kao neka nova rješenja. Evo budući dolazim također iz lokalne samouprave gdje sam radila 10-ak godina, mislim da bi zaista bilo dobro da se razmisli o tome da se više jednostavno nadležnosti oko upravljanja imovinom koja ponekad se i ne zna čija je, pa nije upisana čak ni država na nju, da se jednostavno povjeri i da na brigu lokalnoj samoupravi jer će ona vjerojatno biti brža i efikasnija u stavljanju takve imovine

ispričavam se što, ali trebam, trebam samo reagirati na ovo jer je, najprije zahvaljujem se poštovani potpredsjedniče na danoj replici. Poštovana gospođo Jelkovac, između ostalog rekli ste da se očekuje usklađivanje zemljišno knjižnih podataka i dolazite iz lokalne samouprave. Ja samo želim podsjetiti na jedan podatak, ovo je svakako dobro, pozdravljam ovaj zakon zbog investicija, sigurno je potreban i nužan i svi su ga ovdje danas pozdravili, međutim recimo ja dolazim iz Imotske krajine gdje imate određenih općina tipa Zagvozd, recimo Proložac u kojem uopće nema zemljišnih knjiga. Dakle nekoliko puta sam vam i pisao i postavljao zastupničko pitanje i molili smo to i u ministarstvu, mislim da je tada bila i gospođa Mrak Taritaš. Sjećam se vrlo dobro da smo tražili određene stvari vezano za te zemljišne, oni uopće nemaju zemljišnih knjiga. mislim da i o tome treba voditi računa. To sam bio dužan reći i zbog njih i zbog tog zastupničkog pitanja a nadam se da će i ministarstvo razmišljati o tome. Marija (HDZ)** Poštovani kolega, pa prihvaćam ovo što ste rekli i zaista znam da su obzirom na različitost naših jedinica lokalne samouprave i problemi različiti. Ja pak dolazim iz iz grada Karlovca gdje smo mi na ovom problemu sređivanja zemljišnih knjiga i katastarskih podataka napravili zaista puno i dosta toga je i isfinancirano iz sredstava fondova. Tako da znam da su problemi različiti ali mislim da svi skupa trebamo zaista one dobre primjere iz prakse staviti onako u prioritet tako da se u ovim jedinicama koje imaju problema ubrzaju i akceleriraju procesi. Hvala. Hvala i vama. I na kraju će se završno obratiti državni tajnik gospodin Salapić. Izvolite. **Salapić, Josip (HDSSB)** Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče, poštovane zastupnice i zastupnici. Zahvaljujem se gospođi Anki Mrak-Taritaš, gospodinu Miljeniću, Mariji Jelkovac i gospodinu Čuraju na svemu onome što smo mi danas i na Odboru za pravosuđe raspravljali ali i iz vaših rasprava da ne ponavljam, puno je toga rečeno. Dakle mi ćemo, imamo vremena do jeseni, sve ove konstruktivne vaše prijedloge razmotriti. Naravno da smjernice su ovisne i o cjelokupnoj viziji politike Vlade ali ovo o čemu se mi slažemo a to je da pitanja ćemo svakako otvoriti, postupak pokušati ubrzati. Mene je zanimalo zašto je samo ovih 5% kada je gospođa Mrak-Taritaš govorila, jer je u bazu podataka ušlo samo potpuno obnovljene katastarske općine a ovo što ide pojedinačno preoblikovanje to da možemo dozvoliti upis u katastar to bi bilo oko 30%. Tako da nekakva vizija do 2020. godine ako uspijemo sa ovim postupcima pojedinačnog preoblikovanja to bi moglo doći i do 50%, što bi bio veliki uspjeh u odnosu na cijelu intenciju zakona i još ovi smjernice koje želimo zajedno provesti. Hvala vam lijepo. Hvala vam. Zaključujem raspravu i glasovati ćemo kada se steknu uvjeti, to znači u petak.

Hvala lijepa. Gospođa Marija Jelkovac ispred Kluba zastupnika HDZ-a.

vam. Zaključujem raspravu i glasovati ćemo kada se steknu uvjeti,

vama. I sada ispred Kluba zastupnika SDP-a gospodin Orsat Miljenić.

Hvala vam. Zaključujem raspravu i glasovati ćemo kada se steknu uvjeti,

Zaključujem raspravu i glasovati ćemo kada se steknu uvjeti, to znači